U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja želi dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo vrlo kratko uvodno o Zakonu o volonterstvu. Naime, riječ je o je o jednom obliku ljudske aktivnosti koja u principu potiče neke vrijednosti koje možda lagano izumiru, dakle ljudi se danas okreću više dobiti, kako zaraditi. Volontiranje je ustvari jedan društveno koristan posao i kada smo dodjeljivali neke nagrade bili su neke opaske da bi npr. neke neke službe možda bolje radile kada bi bile profesionalci, međutim Hrvatska služba spašavanja je možda i dobra upravo zbog toga što se bazira na volonterskom radu, a ne na plaćenom poslu tako da volontiranje doista u Hrvatskoj je nešto što se lijepo razvija i nadam se da će i ove promjene zakona koje će još malo doraditi, volonterstvu pridonijeti da taj oblik rada još više zaživi u Republici Hrvatskoj. Mi smo ustvari kroz ovaj zakon nastojali omogućiti da se nešto taj volonterski rad čini vidljivijim i marljivijim nego što je to bilo do sada. Zakon predviđa isključivo dakle organizirano odnosno formalno volontiranje što znači da se nije dopustilo na neki način druge vrste volontiranja. Treba reći da se ovaj zakon uskladio i sa KZ-om u ovim nekim odredbama koje se tiču volonterstva. S druge strane, ove izmjene zakona su definirale jasnije pojam dugotrajnog volontiranja i uvodi se pojam kratkotrajnog volontiranja. S druge strane zakon je usklađen i sa Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom što znači da smo ovim izmjenama osigurali stručni nadzor i zaštitu volontera koji su pripadnici socijalno isključenih skupina, kada je u pitanju volontiranje osoba lišenih poslovne sposobnosti Zakon je isto tako podigao standarde zaštite volontera, olakšao njihovo organiziranje i provođenje volontiranja, smanjuje administrativne prepreke u volontiranju i osigurava instrumente za vrednovanje volontiranja i priznavanje kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem. U principu smo htjeli pomoći mlađoj populaciji, dakle mlađim ljudima koji volontiraju da svoje kompetencije, vještine i znanja koje su stekli volontiranjem mogu primijeniti u daljnjem obrazovanju, cjeloživotnom učenju Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa potpredsjednici Vlade Milanki Opačić. Da li žele izvjestitelji radnih tijela, odbora Hrvatskog sabora uzeti učešće? Otvaram raspravu. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom parlamentu. Prvi je na redu klub HNS-a i poštovana zastupnica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja ću kratko u ove kasne sate. U ovogodišnjem, ali i u onom prošlom godišnjem državnom proračunu sredstva za razvoj volonterstva povećana su ako se sjećate, razgovarali smo o tome prilikom proračuna, za 27% čime se šalje nedvosmislena poruka da volonteri u našoj zemlji predstavljaju ogroman potencijal, a volontiranje doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju zemlje. Republike Hrvatske nema službenih sustavno prikupljenih podataka o razvoju volonterstva niti pokazatelje o ekonomskoj vrijednosti volonterstva, no prema istraživanju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj volontira samo 5% građana, a značajan je podatak da osobe starije dobi više sudjeluju u volonterskim aktivnostima u odnosu na mlade generacije. Tako barem kažu podaci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Razina volonterstva je primjerice vrlo visoka u Austriji, Nizozemskoj, Švedskoj, Njemačkoj i u nekim drugim jer je u tim zemljama preko 30% odraslih osoba uključeno u obavljanje raznih volonterskih aktivnosti. U Poljskoj je recimo lani volontiralo oko 5,5 milijuna ljudi tj. oko 15% stanovništva, a približna ekonomska vrijednost volonterstva tamo iznosi oko 125 milijuna eura. U Velikoj Britaniji svake godine volontira oko 20 milijuna ljudi, a tamo se procjenjuje da je rad koji volonteri obave za to vrijeme jednak radu 180 000 stalno zaposlenih radnika. Za svaki euro izdvojen iz javnih fondova za volonterstvo, volonteri obave rad ili posao vrijedan 30 eura a ekonomska vrijednost volonterskih aktivnosti u Velikoj Britaniji procijenjena je na više od 65 milijardi eura godišnje ili oko 6% njihovog nacionalnog BDP-a. No volonterstvo je područje ljudskog djelovanja čija važnost u Hrvatskoj kao što smo rekli i vidimo svugdje nije u potpunosti shvaćena. Napori poduzeti u svrhu procjene volonterskog rada sporadični su pa ne znamo koliko iznosi njegova ekonomska vrijednost, ali razvojna učinkovitost ne treba biti mjerena samo BDP-om po glavi stanovnika nego i u kojoj se mjeri unaprijedila kvaliteta života i povećala mogućnost izbora. A volonterstvo upravo to čini, promovira temeljne ljudske vrijednosti, uči toleranciji, promovira humanost, solidarnost, zajedništvo, uzajamno poštovanje, osobni i društveni razvoj. Volontiranjem se preuzima odgovornost. Zato moramo pronaći načina da podignemo svijest da je volonterstvo bitna sastavnica svake strategije koja prepoznaje da se napredak ne može mjeriti samo ekonomskim pokazateljima i da pojedinci nisu motivirani samo vlastitim interesom, već i duboko ukorijenjenim vrijednostima i uvjerenjima. Dizanju te svijesti doprinijele su i ova, ali i ona prošla Vlada čije napore u promociji volonterstva možemo prepoznati u donošenju Zakona o volonterstvu 2007. godine, osnivanju Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i nagrade za volontera godine, ali i u ovim današnjim izmjenama i dopunama koje će zato klub

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege. Klub SDP-a će prihvatiti izmjene i dopune Zakona o volonterstvu. Naime petogodišnje iskustvo je pokazalo da su promjene zakona potrebne jer su neke odredbe neprecizne, neprovedive i postoje brojne administrativne prepreke. Mi u Klubu SDP-a smatramo da je ovo vrlo važan zakon jer volonterstvo je vrijedan segment djelovanja u društvu i stalo nam je da u volonterstvo bude uređeno u zakonodavnom smislu na najbolji mogući način. Volontiranje je znamo svi to jako dobro korisno i za pojedinca i za društvo. Pojedincu pomaže osobno jer potiče njegov razvoj i razvoj vještina i kompetencija, ali nije nevažno niti to što volontiranje pomaže bruto nacionalnom dohotku, pa tako npr. u Velikoj Britaniji dobrovoljni rad doprinosi sa skoro pet milijardi funti bruto nacionalnom dohotku. Tradicija volontiranja u Hrvatskoj je doista stara. Razvojem civilnog društva i razvojem demokracije, volontiranje postaje sve raširenije i sve prihvatljivije. Dakle Hrvatska s jedne strane ima bogato iskustvo u volonterestvu ali držimo u Klubu SDP-a da ga treba i dalje razvijati i prilagođavati jednom širem društvenom kontekstu. U tom smislu naravno pozdravljamo sve promjene koje će volonterstvo učiniti još transparentnijim, koje će ga debirokratizirati, koje će ga promovirati u društvu itd. Danas se činjenica je sve više očekuje od građana da pokažu inicijativu i da daju doprinos tamo gdje je potrebno da u službu humanosti i solidarnosti stave i svoje vrijeme i iskustvo i znanje i tako na neki način direktno pokreću promjene u sredinama u kojima žive. Međutim dok je izvan Hrvatske rad volontera izuzetno priznat i vrednovan i tražen tražen i predstavlja važnu i gotovo mogli bismo reći obveznu preporuku za svako daljnje zapošljavanje. Nažalost u Hrvatskoj to nije slučaj, to nije tako i tim više mi u Klubu SDP-a pozdravljamo onaj dio zakona koji se upravo na to odnosi, koji se odnosi na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, kompetencija, vještina i iskustva koje se volontiranjem stječu. formalno se volonterski rad pri zapošljavanju danas ne vrednuje ali pomalo ohrabruje to što se u posljednje vrijeme neformalno vrednovanje čini sve značajnim kod potencijalnih poslodavaca koji na takvu aktivnost gledaju kao na nešto vrijedno. Koji na takvu aktivnost gledaju kao na mogućnost stjecanja vještina, dragocjenih vještina i znanja koje su važne za tržište rada. Najčešće se u tom kontekstu spominje iskustvo stjecanja tzv. soft odnosno mekih vještina kao što su društvene i komunikacijske vještine i timski rad, određivanje prioriteta, postavljanje ciljeva itd. Ono na čemu bi institucije definitivno trebale poraditi. Institucije mislim društvo općenito jest promocija volonterstva. Mi nismo zemlja bez iskustva kao što sam već rekla, ali svakako prostora za unapređenje volonterstva svakako ima. Istraživanja pokazuju da građani općenito imaju pozitivan stav prema volontiraju i volonterima. Međutim volonterstvo bi trebalo kao što je moja prethodnica to istaknula trebalo više promovirati među mladim ljudima jer je upravo jedno od recentnijih istraživanja pokazalo da su oni najveći skeptici prema volontiranju a baš njima bi volontiranje da razviju ili dodatno usavrše određene vještine i steknu pouzdanje i samopoštovanje kako bi postali obučeni i spremni za razne mogućnosti zaposlenja. Možda nam je danas to neobično ali izvan Hrvatske je čak uobičajeno da tvrtke potiču i omogućuju zaposlenicima sudjelovanje u društveno korisnim akcijama u toku svog radnog vremena, a također i besplatno posuđuju recimo to tako svoje zaposlenike udrugama. Dakle, da skratim zaključno bih željela reći još samo to da predložene izmjene i dopune Zakona o volonterestvu će uskladiti zakon sa pravilima i vrijednostima EU, da će unaprijediti zaštitu volonterstva, da će olakšati provođenje volontiranja, svakako smanjiti administrativne prepreke koje danas postoje i što smatramo da je vrlo važno osigurati vrednovanje volontiranja i stoga će Klub SDP-a podržati izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip Sljedeći je Klub Hrvatskih laburista i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo kao što je kolegica rekla tradicija u RH što se tiče volontiranja vrlo je stara ali nije vrednovana. Velika većina nas ovdje sjeća se i omladinskih

ipak zbog nečega da ulazimo u EU, pa je i ovaj izmjene Zakona o volontiranju jedan od toga da ipak zahvaljujući regulativama EU neke vrijednosti koje već dugo desetljeća u Hrvatskoj imamo, konačno dignemo na jedan nivo koji im pripada. Najveći dio volontera u biti jesu jesu članovi udruga, organizacija civilnog društva i oni stvarno rade, ulažu svoje vrijeme, znanje, stručnost, sposobnost za to naše opće dobro. U Hrvatskoj ima trenutno negdje blizu 40 tisuća udruga sa ne znam koliko točno volontera i mogli bimo opet reći nagradno pitanje za milijun kuna, kolika je to ekonomska vrijednost volonterskog rada u izračunu društvenog bruto proizvoda RH i mislim da ga nitko ne bi osvojio jer opet smo krenuli sa podacima iz Engleske, opet točno znamo koliko ima volontera, znamo koliko ti koliko ti volonteri doprinose razvoju cijelog gospodarstva i cijelog društva ali za Hrvatsku nažalost nemamo. svi itekako svakodnevno svjedoci toga da se suočavamo sa raznoraznim udrugama i organizacijama civilnog društva koje tako puno dobroga naprave za veliki broj građana i za veliki broj profila tih građana od djece pa do onih najstarijih, od zdravijih pa do onih bolesnih. Kao što je kolegica Sonja rekla po nekakvom istraživanju Zaklade za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj imamo negdje tek oko 5% stanovništva jesu volonteri, dok je Institut Ivo Pilar ipak u svojim istraživanjima došao do malo optimističnije brojke od oko 11%. Međutim u tim istraživanjima detektiralo se još nešto, a to je ona žalosna spoznaja da više od polovice građana RH uopće ne razmišlja o volontiranju. Rezultat je svakako takvog razmišljanja to što biti volonter često je u Hrvatskoj značilo da si netko tko ima previše slobodnog vremena i tko iz dosade ide nešto raditi. to je bila jedna solucija, a druga je solucija bila ta e pa ne bih bio tu da nema nešto od svega toga. Dakle volontiranje se nije smatralo nešto što donosi dobro, upravo zato što se oni koji su trebali cijeniti volontiranje to nisu znali ocijeniti odnosno za to nam nije postojala ocjena. Osvješćivanje značaja što u biti jeste volontiranje u RH mislim da koliko god ima dugu tradiciju da će isto tako biti i dosta dugi proces, dokle god ne nađemo određeni model vrednovanja tih volontera jer svatko tko radi svatko tko volontira za opće dobro zasigurno na kraju svega toga želi imati imati o tome nekakvo uvjerenje. Što se tiče stjecanja kvalifikacije s obzirom na liberalizaciju tržišta i na nove nekakve politike menadžmenta u kojima svaki vlasnik poslodavac, a pogotovo strani itekako traži od svakog svog zaposlenika da bude u malom jedan veliki multipraktik. Vještine sticane volontiranjem u svakom slučaju dobro dođe. To je to cjeloživotno učenje bez obzira što nismo na veleučilištima, što nismo u otvorenim učilištima, što nismo na seminarima, volontiranje itekako znači da smo određene vještine stekli, a da bimo tu svoje iskustvo stečeno znanje mogli dokazati svakako nam treba nekakva potvrda i mislim da tu trebamo biti itekako oprezni, zbog toga što u RH imamo da tako kažem one velike i one male udruge. One velike koje su medijski više eksponirane, određene pojedince iz tih velikih udruga koje se češće javljaju u medijima, u medijima, nažalost evo to su pojedinci koji rade u udrugama, ali koji su ču većini slučajeva za to što rade i plaćeni, dok one male udruge koje djeluju recimo u jedinicama lokalne samouprave stvaraju itekako veliku vrijednost za te općine i te gradove. Udruge koje pogotovo rade sa djecom, udruge koje osmišljavaju projekte i programe u kome se taj volonterizam i biti volonter u kontinuitetu uči. Oni ostaju negdje ne primijećeni i onda imamo osjećaj da u biti se i ništa ne radi što definitivno nije točno. Jedan od svijetlih primjera što se tiče učenju mladih volontiranju zasigurno je i organizacija Crvenog križa gdje su oni sa svim školama itekako dobri da tako kažem volonterski partneri gdje tu djecu od najranije mladosti stvarno uče pomagati bližnjemu i napraviti sve da bi zajednica bila sretnija. U biti volonterizam i jeste osoban osoban izbor svakoga od nas. Volonterizam jeste nešto što jesmo ili što nismo. Da li ćemo nešto odraditi sa uvjerenjem ili bez uvjerenja veliku većinu nas malo briga i smatram da velika većina volontera Hrvatske koji su desetljećima stvarno doprinosili gospodarskom razdoblju i povećanje tog nekakvog našeg društvenog bogatstva koga imamo a koga nažalost nikad nismo vrednovali pa nemamo za njega ni nikakve podatke definitivno će i dalje biti volonteri jer im je to jednostavno stil i način života, na takav način funkcioniraju to žive i to dalje ono što je najveća sreća u svemu tome prenose i na svoju djecu jer je to jednostavno da tako kažem odgoj. klub Hrvatskih laburista podržat će svakako ovaj Zakon o volontiranju u nekakvoj nadi da ćemo konačno početi više vrednovati volontiranje, da ćemo konačno početi raditi i te nekakve baze podataka s kojima i sa tim podacima koji bimo eventualno mogli na Ministarstvo socijalne politike i mladih u nekakvom kontinuitetu ili na stranicama zaklade civilnog društva u kontinuitetu prikazivat, mislim da bi to bila jedna predivna ravnoteža onim podacima HZZ-a gdje se broj nezaposlenih u svakom trenutku ga pratimo kako se povećava pa da evo barem onda imamo jednu alternativu da možemo onda pogledat koliki je i kako se povećava broj volontera.

isto tako da je uvijek dvosmjeran, da dobivaju i oni koji daju i oni koji zapravo primaju, da volonterstvo je zapravo pravi i povećava hrvatski socijalni kapital koji je vrlo bitan za verificiranje kvalitete jedne zajednice. Pitate se zašto nemamo više volontera. Naravno da želimo i slažem se s vama da treba vrednovati njihovu, da je i to jedan način poticaja, ali isto tako da trebamo otpočetka djecu učiti volonterstvu. Upravo zbog toga treba uzimati primjer dobre prakse i zato sam vam htjela replicirati i reći da smo kroz program djelovanja za mlade imali par godina za redom akciju, najvolontersku akciju po školama. Prema tome, škole mogu na nivou županije raspisati natječaj za najvolontersku akciju i vjerujte to je tako dobro takmičenje, to je tako dobar razvoj volonterizma i upravo zbog toga treba početi ispočetka da bi zapravo generacijama stvarali prave volontere. Hvala lijepa. laburisti - Stranka rada)** Evo slažem se kolegice s vama da treba počet od obitelji, da treba počet od najranijeg djetinjstva. Ne slažem se s vama u onom dijelu, nisam rekla da nemamo volontera dovoljno ili puno volontera, ja cijelo vrijeme tvrdim da imamo strašno puno volontera u Hrvatskoj koji do sada nisu bili vidljivi, nisu prepoznati, a upravo karakteristika i tih volontera jeste da su samozatajni i da rade upravo to što žele radit, a to je doprinosit općem boljitku okoline u kojoj žive. **Stazić, Nenad (SDP)** Stavove kluba HSU-a iznijet će nam poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Poštovani potpredsjedniče, poštovana potpredsjednice Vlade sa suradnicom. Dakle volonterstvo se danas prožima kroz veliki broj djelatnosti, ono ne predstavlja samo nadogradnju pomažućim djelatnostima već daje poticaj i smjer kojeg odabiru mnogi, kako oni koji svoje slobodno vrijeme odvajaju za one koji su u potrebi, kao npr. osobe s invaliditetom, starije, nemoćne, djeca, žrtve nasilja, tako i oni koji svoj volonterski angažman žele usmjerit u šire područje zajednice. U tom smislu volontiranje ne predstavlja nikakvu novu aktivnost, ono je itekako odavno prepoznato u već dobro uhodanoj praksi u svakodnevnom životu, ali unatoč toj činjenici, takvom društvenom angažmanu trebalo je dati kvalitetan zakonodavni okvir kako takva dobra praksa društvenog angažmana ne bi posustala s obzirom na moguće prepreke. Upravo je to učinio Zakon o volonterstvu koji je donijet 2007. godine kao prvi normativni akt u Republici Hrvatskoj kojim su propisana prava i obveze volontera i organizatora volontiranja te kako bi se osiguralo društveno okruženje u kojem je razvoj volonterstva prihvatljiva, provediva aktivnost te kako bi se pravno uredio položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u volontiranje. Postojeći Zakon o volonterstvu otvorio je vrata kvalitetnijeg razvoja volontiranja, ali unatoč pozitivnim iskustvima u provedbi naišao je i na određene prepreke. Upravo te prepreke ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o volonterstvu dorađuje, a ja bih se ukratko u svojem razmatranju osvrnula samo na neke od njih. uvođenjem pojma kratkotrajnog volontiranja i volontiranja u kriznim situacijama svakako će se doprinijeti smanjenju administrativnog opterećenja organizatora kratkotrajnih oblika volontiranja. Kao pozitivnu praksu ovoj izmjeni svakako možemo očekivati povećanje broja kratkotrajnog volonterskog angažmana te samim time i evidentiranje takvog volontiranja. Nadalje, značajan doprinos ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona predstavljaju sljedeće odredbe: odredbe koje propisuju zaštitu maloljetnih volontera kao i volontiranje pripadnika socijalno isključenih skupina kroz načela inkluzivnog volontiranja, zatim usklađivanje zakona s odredbama Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a odnosi se na osiguranje stručnog nadzora i osobite zaštite volontera koji su pripadnici socijalno isključenih skupina, kao i posebna pravila o volontiranju osoba lišenih poslovne sposobnosti te propisivanje odredbi s posebnim naglaskom na pripadnike socijalno isključenih skupina stanovništva, a s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalno osnaživanje. Posebno bih istaknula važnost dodatne razrade statusa i zaštite volontera s jedne strane kao jasnije definirane obveze organizatora volontiranja s druge strane. Ovakve predložene odredbe olakšat će volonterski angažman sigurno kojemu je možda postojeći Zakon o volonterstvu u pojedinim situacijama do sada stvarao prepreke. Kao moguće prepreke koje bi se i nadalje mogle pojavljivati u provedbi zakona vidim prikupljanje podataka organizatora volontiranja. Naime, iako se ovim zakonskim prijedlogom propisuju između ostalog i prekršajne sankcije za neistinitost dostavljenih podataka postavlja se svejedno pitanje dostupnosti informacija o široko rasprostranjenim organizatorima volontiranja, kao i pitanje organizacije nadziranja evidencije volontiranja. Ujedno važno područje koje nije definirano dosadašnjim zakonskim odredbama odnosi se i na priznavanje vrednovanja volonterskog rada, posebno mladih kako bi se zajednička društvena dobrobit koja proizlazi iz volontiranja učinila mjerljivom i opipljivijom te kako bi se priznale i vrednovale kompetencije, vještine i iskustvo stečeno volontiranjem. Međutim da moramo na vrijeme promišljati na na koji način će se utvrđivati kompetencije, vještine, iskustvo stečeno volontiranjem koje će i dalje biti kriterij za vrednovanje za daljnje vrednovanje I još bih se kratko zaključno osvrnula na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o volonterstvu koje će omogućiti jednostavnije administriranje, kratkotrajnog, dugotrajnog volontiranja čime se otvaramo mogućnost angažiranja većeg broja organizatora volontiranja i poseban doprinos učinit će se prepoznavanju ponavljam ponovno jer smatram to vrlo bitnim volontiranja socijalno isključenih skupina prema načelu inkluzivnog volontiranja čime se navedenoj grupi građana daje vrijednost doprinosa društvenom i poseban doprinos dati će se i vrednovanju volontiranja u RH čime će se volonteri svoje kompetencije, vještine i znanja stečena volontiranjem u obrazovanju, cijelom životnom učenju i zapošljavanju. Ova činjenica posebno će doprinijeti mladima kao posebno ugroženoj skupini obzirom na nezaposlenost danas ali isto tako i osobama starije životne dobi s obzirom na mogućnost cjeloživotnog učenja i aktivnog starenja. Klub hrvatske stranke umirovljenika podržat će prijedlog Hvala i vama. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo potpredsjednice Vlade sa suradnicom, kolegice i kolege. U Hrvatskoj je volontiranje započelo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća kao dio humanitarne pomoći u područjima pogođenim ratom, za pomoć žrtvama rata, prognanicima i izbjeglicama. U drugoj polovici devedesetih počelo je osnivanje i organizacija civilnog društva koje su se sve više razvijale nakon 2000. godine. Hrvatski sabor je 2007. usvojio Zakon o volonterstvu kao prvi normativni akt u RH kojim su propisana prava i obaveze volontera i volontiranja. Volontiranje se prepoznaje kao aktivnost od interesa za RH te kao neprofitna i neplaćena aktivnost ili usluga kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijeloga društva. Nadam se da će i današnja rasprava na određeni način potaknuti još jače razmišljanje u javnosti oko koristi volontiranja i povećanje zainteresiranosti za volonterski rad. Obzirom da brojčani pokazatelji odnosno postotak onih koji se prema istraživanjima bave volonterstvom ne može biti ono brojčano stanje koje nas može zadovoljiti. Moram reći da je u zadnjih devetnaest godina provedeno pet istraživanja, no postoji velika razlika u rezultatima te postotak hrvatskih građana koji volontiraju varira od samo 5%-40%. Rezultati istraživanja o volontiranju koje je provela 2005. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva pokazuje da 66% hrvatskih građana uopće ne razmišlja o volontiranju. Njih 24% razmišlja o volontiranju ali nisu nikada ništa poduzeli po tom pitanju, 5% razmišlja i želi volontirati a samo 5% hrvata doista volontira. Međutim pozitivno je da svake godine bilježimo porast broja građana zainteresiranih za volontiranje. Mišljenja sam da je volontiranje posebno važno za mlade ljude zato što je to trenutno jedno od rijetkih mogućnosti za stjecanje radnog iskustva u trenucima kad smo suočeni sa činjenicom da gotovo 700 ljudi dnevno ostaje bez posla. Kroz volontiranje mladi ljudi osim stjecanja radnog iskustva upoznaju nove ljude, razvijaju dodatne vještine, vlastite potencijale i osobnost, pomažu lokalnoj zajednici, al ono što je također jako bitno pomažu drugim ljudima. Volontiranje kao aktivnost od interesa za RH dovodi do poboljšanja kvalitete življenja pa mogla bih reći do demokratskijeg društva. Volontiranjem se i potiče razvijanje nekih slabije razvijenih dijelova Hrvatske. U prijedlogu Zakona o kojem danas raspravljamo redefinira se pojam dugotrajnog volontiranja, uvode se pojmovi kratkotrajnog volontiranja i volontiranja u kriznim situacijama. Također se proširuje i jasnije definira pojam organiziranog volontiranja i smatram da je to jako dobro. Pojam dugotrajnog volontiranja do sada je dugotrajno volontiranje odnosilo se na razdoblje od 6 mjeseci sada je to od najmanje tri mjeseca bez prekida mislim da je dobro što je taj rok pri dugotrajnom volontiranju skraćen i mislim da će i to biti poticaj mnogim mladim ljudima da se odluče na volontiranje. Zato želim spomenuti primjer Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi u gornjoj Bistri. Prema riječima ravnatelja bolnice pet i pol tisuća volontera iz Italije u dobi od 17-70 godina prošlo je kroz tu bolnicu, dok je odaziv volontera iz Hrvatske jako mali. Nadam se da ćemo na ovaj način potaknuti nekog da svoj doprinos i ljubav da djeci smještenoj i u toj bolnici. Kolegice i kolege usvajanjem novog zakona omogućit će se ne samo promocija i provođenje volontiranja nego i pravo na potvrdu o kompetencijama stečenih kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja ukoliko to volonter zatraži. I smatram da je to također dobro. Međutim najveću nedoumicu predstavlja članak 21. Konačnog prijedloga odnosno članak 27. Zakona o volonterstvu. To je članak o kojem smo danas i raspravljali na Odboru za obitelj, mlade i sport. Ne slažem se sa predloženom izmjenom stavka 2 i 3 ovog članka. Naime predloženim izmjenama otvara se mogućnost kojim se volontiranje kojim se ugovara pružanje usluga djeci omogući samo na temelju pisane izjave volontera u udovoljavanju uvjeta iz članka 10. Odnosno predviđa se provjera podataka u kaznenoj evidenciji po službenoj dužnosti samo u slučaju ugovaranja dugotrajnog volontiranja. Smatram da volontiranje kojim se ugovara pružanje usluga djeci i drugim rizičnim skupnima neovisno o tome da li je riječ o kratkotrajnom ili dugotrajnom volontiranju mora osigurati ispunjavanje uvjeta iz članka 10 te po službenoj dužnosti mora se osigurati provjera osoba koje dolaze u kontakt s djecom. Pisana izjava volontera da ne postoje zapreke koje bi onemogućavale volontiranje ne može biti garancija za zaštitu djece. Obzirom da je predloženi zakon u hitnoj proceduri mislim da je nužno još promisliti o toj odredbi na koju između ostalih upozorava i pravobraniteljica za djecu. Uvažava mišljenje da je potrebno smanjiti administrativne i bilo koje druge barijere kad je u pitanju volontiranje i poticanje volonterskog rada no ipak moramo biti svjesni činjenice da su dječja prava iznad svih drugih prava te da su djeca posebno osjetljiva skupina u društvu. Na kraju želim kazati da vjerujem da smo svi suglasni kada govorimo o volonterstvu da je potrebno maknuti sve prepreke i učiniti volontiranje lako dostupnim i privlačnim svim dobnim skupinama. Potrebno je stvarati pozitivnu klimu da se što više ljudi uključi u volontiranje te prepoznavati i cijeniti vrijednost volonterskog rada. U ime Kluba zastupnika HDZ-a želim svim volonterkama i volonterima u RH reći jedno veliko hvala i odati priznanje za njihov društveno koristan rad. Zahvaljujem. Ostaje nam još čuti klub HDSSB-a poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite.

pojam prepoznavanja volonterstva. Zašto neke države imaju toliko uspješne volonterske programe koji su navođeni? Zato što one društveno prepoznaju volonterstvo. Mi dobijamo u raznim kandidacijskim postupcima životopis i ovdje u Hrvatskom saboru raznih kandidata. Nitko od njih nije ni pokušao navesti da li je ikad bio igdje volonter u bilo čemu i da je to bilo kakva stavka njegovog životopisa. To je slučaj i kod zapošljavanja. To je slučaj kod svih natječaja. Dakle o tome treba razmišljati jel ne treba gajiti iluzije o tome da oni ljudi koji dolaze u Hrvatsku i tamo gdje je to volonterstvo razvijeno da je ono razvijeno i zbog toga zbog njihove potrebe da nešto učine kao volonteri ali i zbog toga što je to prepoznato prepoznato kao jedna vrijedna referenca i da se ne može biti aktivist primjerice u NGO da se ne može sudjelovati u raznim programima razmjene studenata, da se ne može sudjelovati na nekim projektima iz društvenih znanosti ili da se vrlo teško može ili da je teže određene poslove dobiti ukoliko nemaš referenci kao volonter. E to je ono što mi možemo mijenjati, na što mi možemo utjecati. Ukoliko ćemo mi i država i javna uprava i javni servisi prepoznati to kao jednu referencu i druga okolnost na koju bi spomenuo, to je činjenica da dobar dio jedinica lokalne uprave i samouprave još uvijek nije i općina i gradovi i županija i onih ustanova koje su u njihovom vlasništvu nema uopće ne iskazuje osobitu ni želju niti imaju razrađene programe kako primiti volontere. I kada se javi mladi čovjek, sada ću se okrenuti u prvom redu prema mladima. Dakle jedna mlada osoba koja želi ići vani u razmjenu na nekim društvenim fakultetima za nju je vrlo korisno i sudjelovati u nekim programima, za nju korisno ako će aplicirati uz potvrde da je negdje volontirala da je odradila neke volonterske programe. I onda se ta osoba javi u nekoj općini i gradu i kaže ja bih volontirao, oni kažu, a nema što raditi, za tebe ni nema nekog prostora, što ćeš volontirati. Kada ta osoba kaže ja bih htio nešto konkretno raditi ali onda dođe tamo pa joj daju pomoćne poslove da radi ili joj još kažu koju potvrdu trebaš, dobit ćeš potvrdu ali nemoj gnjaviti, nemoj ometati ljude koji već rade i imaju svoj posao e sada ćeš ti još se uplitati i nešto volontirati uz te ljude koji već imaju svoje poslove definirane. Dakle ajmo taj aspekt malo pogledati u onom dijelu uz ovu deklarativnu potporu koja je prisutna već desetljećima da vidimo koji su oni aspekti gdje mi možemo kao društvo prepoznati. ja nisam zamijetio da je osobit naglasak stavljen da se igdje spominje obveza, dužnost tih jedinica lokalne samouprave, općina, gradova, županije i države da to organiziraju da to sustavno provode i da se odrede nositelji provedbe tih programa. A s druge strane kažem idemo naći načina da ratificiramo volontere, da ih prepoznamo i da prepoznamo tu referencu kao nešto što je vrijedno i kao nešto što ćemo i mi prepoznati, ne samo u humanitarnim poslovima. Dakle, dobar dio ljudi mladih ljudi sa završenim fakultetima ukoliko će mu neka referenca biti što je on volontirao, ali ne volontirao po nekakvoj sili zakona za 1600 kuna nego volontirao na nekim poslovima i nekim stvarima koje ga zanimaju u životu i njegovoj struci, nekih par mjeseci ako mu je to neka vrijedna referenca onda ćemo i takve oblike. Ali idemo to pokušati prepoznati i mislim da se to može. To uz određenu volju nećemo sada pretvoriti u sustav bodovanja, ali da to postane neki oblik preporuke kod zapošljavanja ili kod sudjelovanja u znanstvenima projektima ili kod sudjelovanja u raznim razmjenama i slično. Inače mi kao klub zastupnika ćemo podržati ovaj prijedlog. Hvala. Zahvaljujem. Na ovu raspravu imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đurović ja sam vam samo željela reći, volonterstvo i biti volonter to je poziv koji osjećate u sebi. Znači ne može to svatko raditi. ovdje se radi o humanitarnom. Znači vi osjećati npr. da morate svaku nedjelju i subotu obilaziti svoje bolesne susjede, napraviti ručak i odnest im, to je poziv u sebi. Dobro je da se to negdje valorizira. Dakle nije isto ono naše volonterstvo kada smo mi išli volontirati na faks pa nismo dobili to nigdje zapisano i ne znam slično ili ovo za 1600, ovdje se radi o nečem drugom i tu zaista treba na neki način nagraditi taj poziv. Ali ti zaista pravi volonteri zaista ne traže nikad ništa. Hvala vam lijepo. Ovim rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. A uvjeti će se steći sutra. Sada ćemo prekinuti sjednicu, nastavit ćemo sutra u 9,30 po dnevnom redu 11.točkom Potvrđivanje statuta HRT-a. Hvala vam i laku noć.